=== Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös edustaja Sari Essayahin ym. välikysymyksestä VK 5/2022 vp suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Sari Essayah Ritva Elomaan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Mari Rantanen Sebastian Tynkkysen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset perusteluja

muuttamisesta Time: N/A Content: Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Sebastian Tynkkynen Mari Rantasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset neljä lausumaehdotusta. Toiseen

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Terhi Koulumies Timo Heinosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Terhi Koulumies Timo Heinosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa.